Lugupeetud kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni nimel anname sisse eelnõu, mille pealkiri on "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate palgatõusu rahastamise kohta". Me teeme Riigikogule ettepaneku teha omakorda Vabariigi Valitsusele järgmised ettepanekud: leida 10 miljonit eurot õpetajate palga tõusuks 2024. aastaks vastavalt Eesti Haridustöötajate Liidu kompromissettepanekule, viia läbi haridustöötajate kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimised järgmise kolme aasta palgakokkuleppe üle, sõlmida kollektiivleping Eesti Haridustöötajate Liiduga töötada kiiresti välja tõhusad meetmed haridustöötajate töötasu ja töökoormuse kaasajastamiseks ning piisava õpetajate järelkasvu tagamiseks, et tagada kvaliteetse hariduse jätkusuutlikkus Eestis. Aitäh! Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on üle anda arupärimine kliimaminister Kristen Michalile ja teema on Eesti elamufondi renoveerimine.

Selge on see, et kui me vastavalt KredExi plaanile, mis on praegu välja töötatud, selle rahaga, mis on eraldatud hoonete renoveerimiseks, selle plaaniga jätkaksime, siis me renoveeriksime neid maju 70 aastat. Sellest lähtuvalt on meil neli küsimust. Esimene küsimus. Ambitsioonika plaani kohaselt on Eestil kavas renoveerida 4000 korterelamut. Praeguse renoveerimistempo juures kulub selle eesmärgi saavutamiseks 70 aastat. Millised on valitsuse plaanid ja strateegia selle tempo kiirendamiseks, et tagada kiirem ja tõhusam renoveerimisprotsess? Kuidas kavatseb valitsus pakkuda lahendusi, et toetada neid kogukondi, kellel on suurim vajadus, kuid väiksem võimekus renoveerimist rahastada? Paljud Nõukogude ajal ehitatud kortermajad vajavad mitte ainult kosmeetilist uuendust, vaid täisrenoveerimist. Samuti on maapiirkondades palju maju, mille korterid on väga odavad ja seetõttu ei kvalifitseeru need pangalaenudele. Millised erilahendused on valitsusel plaanis välja töötada nende olukordade lahendamiseks? Ja nii edasi. Ehk siis väga olulised küsimused ja ootame neile vastuseid. Aitäh!

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Nii nagu sellel korral, nii ka sadu aastaid varem saabus Eestisse taas talv. Aga uudised, mis tulevad meile Eesti liiklusest, Eesti teedelt, meenutasid mulle kangesti uudiseid, mis aeg-ajalt ka Eestis uudisekünnise ületavad: siis, kui näiteks Itaalias või Kreekas lumi maha sajab, näidatakse meile pilte, kuidas hulgakaupa autosid kokku põrkab, teed on läbimatud ja nii edasi.Selle aasta alguse ja möödunud aasta lõpu uudised on üsna muret tekitavad. Nagu me teame, järgmise aasta eelarves on valitsus päris oluliselt vähendanud teede arendamiseks ja säilitamiseks kulutatavat raha. Transpordiamet hindab, et vaja oleks 200 miljonit aastas, tegelikkus on 100 miljoni peal. Võib arvata, et olukord halveneb veelgi. Ja täiendav faktor, mis mis minu hinnangul võib liiklusohutusele halvasti mõjuda, on need ümberehitused, mida Transpordiamet on viimastel aastatel teinud, olgu

Annan üle arupärimise kliimaminister Kristen Michalile, paludes tal vastata küsimustele, mis neid teemasid puudutavad. Ja üks märkus veel. Esmaspäeval ütles Lauri Hussar järgmist: "Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele." Loodan ka enda arupärimise kohta kuulda selliseid sõnu. Aitäh!

Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu ja kaks arupärimist. Mul ei olnud plaanis seda öelda, aga kui Riigikogu liige seda soovib, siis: juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. See on küll tavapärane, me peaksime olema sellega harjunud, ja selle rõhutamine ei anna eriti palju juurde. Otse loomulikult me peame [seda tava] järgima. Aga teie palve on täidetud. Head kolleegid! Nüüd saame minna tänaste päevakorrapunktide juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu 226. Vilja Toomast juba tuleb, aga ma ütlen veel kaks sõna, kuna see ei ole kõige tavapärasem menetlus,

Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Kannan teile ette õiguskomisjoni 9. jaanuari protokolli, mis puudutab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi

Eduard Odinets tegi meile teatavaks, et muudatusettepanekute tähtajaks mitte ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Ka Justiitsministeerium ei teinud oma täiendusi ega parandusi.

muud, kui teha õiguskomisjoni otsused. Need on järgmised: võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17. jaanuaril käesoleval aastal ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Kuna seda eelnõu

Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Ka läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu kohta, nagu Vilja Toomast äsja ütles, muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 226 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu 226. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 340 teine lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 6. novembril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati eelmise aasta 13. detsembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei esitatud väljastpoolt juhtivkomisjoni eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut.

esindanud Kaitseministeeriumi esindajad toetasid kõiki riigikaitsekomisjoni langetatud otsuseid muudatusettepanekute kohta. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud eelnõu kohta olid sellised: 2024. aasta 15. jaanuari istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti, muudatusettepanekute tervikloetelu ja seletuskirja. Riigikaitsekomisjon otsustas 8. jaanuari istungil konsensuslikult: teha Riigikogule ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada. Aitäh! Suur tänu! Nüüd on võimalus esitada küsimusi, aga neid ei ole. Aitäh teile! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised.Ja nüüd asume läbi vaatama muudatusettepanekuid. Muudatusettepaneku nr 1 on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni otsus on seda arvestada täielikult. Muudatusettepaneku nr 2 on samuti esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni ettepanek on arvestada täielikult. Ka muudatusettepaneku nr 3 on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni ettepanek on arvestada täielikult. Ja muudatusettepanek nr 4, selle on esitanud samuti riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjoni otsus on arvestada täielikult.Head kolleegid, oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 340 teine lugemine lõpetada. Eelnõu 340 teine lugemine on lõpetatud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 350 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli, auväärt rahandusminister Mart Võrklaev! Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tolliseaduses tehakse kaks muudatust, mis on seotud postisaadetiste läbivaatuse ja tollikontrolliga. Eesmärk on postisaadetiste läbivaatuse lihtsustamine nii tolli- kui ka postiteenuse osutaja jaoks ning tollijärelevalve parandamine keelatud kaupade Eestisse saatmise üle. Vajadus seadust muuta on tingitud internetikaubanduse mahtude jätkuvast suurenemisest, mis omakorda on toonud kaasa keelatud kaupu sisaldavate postisaadetiste mahu suurenemise. Tollijärelevalve parandamisel on oluline jälgida, et tasakaalus oleks väikesaadetiste logistika kiirus ja tollitoimingute lihtsus ning teisalt oleks tagatud optimaalne riiklik järelevalve.Esimene muudatus on seotud postiveo kiiruse tagamisega. Kehtiva seaduse järgi peab toll koostama iga postisaadetise avamise kohta protokolli ehk läbivaatuse akti, mille vormistamine võtab aega ligikaudu 30 minutit.

Rahvusvahelise praktika kohaselt sulgeb toll saadetise ning kleebib sellele kollase sildi, millel on kiri "Tollis avatud". 2023. aastal vaatasid tolliametnikud läbi üle 5000 postisaadetise ja 1317 korral avastasid nad rikkumise. See tähendab, et 74% juhtudest teeb toll üleliigseid toiminguid, kui koostab läbivaatuse akte saadetiste kohta, millega on kõik korras. Seadust muudetakse selliselt, et edaspidi tehakse postisaadetise läbivaatuse akt ainult saadetise kohta, milles avastatakse keelatud või piiranguga kaubad. Teise muudatusega täpsustatakse Euroopa Liidu liikmesriikide vahel transporditavate postisaadetiste läbivaatuse reegleid. Tolliseadus reguleerib kaubavahetust Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, mitte aga Euroopa Liidu sees. Samas pannakse mitmete eriseadustega Maksu- ja Tolliametile kohustus teha järelevalvet keelatud ja piirangutega kaupade üle ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel toimuva kaubavahetuse raames. Sellised kaubad on näiteks narkootilised ained, ravimid ja tubakatooted. Maksu- ja Tolliametil peavad olema selged volitused riskihinnangu alusel läbi vaadata teisest liikmesriigist Eestisse saadetud postisaadetisi, kui on alust arvata, et saadetises sisaldub keelatud kaup.

Tollijärelevalve toimub endiselt tolli riskianalüüsi alusel. Tolli õigusi postipakkide avamisel ei laiendata, ainult menetlus lihtsustub. Posti- ja kullerisaadetistes ei tohi saata ega tellida e-vedelikke, veipe, nuusktubakat nuusktubakat ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat. Hetkel on probleeme tubakatoodete tellimisega teistest liikmesriikidest, näiteks tuuakse e-vedelikke ja Eestis keelatud maitsevedelikke Lätist, narkootilisi aineid Hollandist ja Saksamaalt huuletubakat Rootsist. Vabaneva ressursi saab toll suunata probleemsete valdkondade tugevamaks kontrolliks. Tänan! Suur tänu! On aeg ja võimalus küsimusteks. Martin Helme, palun! Aitäh! Mul on ikkagi küsimus selle kohta, et kui nüüd lõpetatakse ära see mis kirjeldab lahtivõetud paki sisu, siis kuidas on tagatud, et see sisu ei muutu. Meil inimesed saadavad paki välja, teavad, mis nad sinna panid, teisel pool inimene lõpuks saab selle paki kätte, aga vahepeal on see lahti tehtud. Inimesed, kes Vene aega mäletavad, teavad, et vahel võetigi tollis sealt asju ära ja saadeti rahulikult see pakk edasi. Sellist aega me ju tagasi ei taha. Mis siis tagab selle, et midagi seal ei muutu? Ja teine küsimus: kuidas on tagatud sellises olukorras privaatsus? Mitte lihtsalt see, et seal asjad on privaatsed, vaid tihtilugu me räägime ju tegelikult ka korrespondentsist, kirjavahetusest. Aitäh! Aitäh! Vene aega meil õnneks enam ei ole ja midagi tollis pakkidest ära ei kao. Kui sealt kaoks, siis juhtuks see ka praegu, aga seda ei ole ole juhtunud.Ehk kuidas see protseduur praegu välja näeb? Kui on kahtlus, et pakki on vaja avada, sest seal on keelatud aineid, siis seesama postiteenuse osutaja koos tollitöötajaga avab selle ja tollitöötaja koostab akti selle kohta, mis seal sees on.

Ja privaatsusega on samamoodi nagu praegustes oludes. Kõiki postisaadetisi ju ei avata, avatakse ikkagi teatud riskihinnangu või mingi info põhiselt. Selles mõttes midagi ei muutu. Ehk avamine toimub sama loogika alusel

Aga küsimus on praegu põhiseaduse §-s 43, mille alusel on sõnumite saladuse õigus sätestatud meie põhiseaduses. Erandeid võib teha vaid kohtu loal või kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhul ja korras.

Mis te selle peale kostate? Aitäh! Ei, põhiseadusega see eelnõu vastuolus ei ole. Kordan veel üle, et selle seaduseelnõuga ei anta mingeid lisaõigusi postipaki avamiseks. Need on praegu meil eriseadustega antud. Te ise viitasite ka põhiseadusele, kus on öeldud, et seadusega võib erandeid. Täpselt samamoodi ongi seadusega reguleeritud need juhtumid, kui

lihtsamaks, kiiremaks ja bürokraatiavabamaks nii ühelt poolt ametkonnale kui ka teiselt poolt paki saatjale ja selle saajale. Aitäh! Martin Helme, teine küsimus, palun! Aitäh! Ma selles mõttes kindlasti ei sea kahtluse alla seda, et meil on vaja piiril kontrollida kaupa. Toll teeb oma tööd ja peabki tegema. See on üks riigi funktsioon, et meile ei tule salakaupa üle piiri ja nii edasi. See kõik on arusaadav. probleem on see, et me usume ja eeldame, et kõik on alati ausad. Aga tegelikult tuleb, vastupidi, just nimelt kahtlustada ja eeldada, et kus on süsteemid, seal saavad olla ka kuritarvitused. Nende kuritarvituste vastu luuakse riske maandavad mehhanismid. Ja need riske maandavad mehhanismid ka riigiasutuste puhul tähendavad seda, et meil on jälgitavus, me teame, kes, millal, mida tegi ja kes mille eest vastutas, ning meil on mingi kontrollitavus. Kõnealune eelnõu seda jälgitavust ja kontrollitavust vähendab jutuga, et me tahame vähendada bürokraatiat. Bürokraatia on aeg-ajalt vajalik asi, et tagada see, et süsteemid töötavad ausalt ja läbipaistvalt. Minu küsimus on see: kas see tõesti on praegu põhjendatud, et me vähendame jälgitavust ja kontrollitavust selle bürokraatia jutuga? Aitäh!

kasutasite väljendit "inimeste vaatest". Inimese vaatest võib olla selline asi, et jah, ta saab selle paki, millel on kleepekas peal, et seda on avatud, ja nüüd ta avastab, et sealt pakist on puudu üks või kaks asja. Talle on eelnevalt ehk kirjutatud: panin sinna selle, selle ja selle.

musti ruume – või kuidas neid nimetati Vene ajal? –, kuhu igasugused asjapulgad läksid ja kirju lahti võtsid ja pärast kinni kleepisid. On ju võimalik pakke läbi valgustada. Kas peab alati avama? On võimalik läbi valgustada ja siis võib ka panna sinna juurde sildi "Teie pakki on kontrollitud, see on läbi valgustatud. Midagi kahtlast ei leitud, aga informeerime teid, et niisugused protseduurid on toimunud". Minu meelest see lahtikiskumine on

kujutab endast salajast läbivaatust ehk jälitustoimingut. See on asja varjatud läbivaatus ja selle toimingu tegemise otsustab kriminaalmenetluses ainult prokuratuur. Keegi teine ei saa seda teha, mitte keegi ei tohi siin, ütleme, sekkuda postisaadetisse. Lisaks §‑le 43 rikutakse sellega perekonna ja eraelu puutumatust. Ma olen täiesti nõus sellega, et siin peaks kasutama täielikult kaasaegseid tehnilisi vahendeid ehk siis asja läbivalgustust nagu, ütleme, lennujaamades või kuskil mujal. See on väga tõsine põhiseaduse riive probleem praegu. Aitäh,

Helle-Moonika Helme, palun! Jaa, aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Siin on natuke selline vastuolu sees. Siin on kirjutatud, et selle seaduse muutmisega tõhustatakse keelatud ja piirangutega kaupade Eestisse saatmise tõkestamist, aga samas lihtsustatakse riiklikke järelevalvetoiminguid ja kontrolli postisaadetiste läbivaatuse puhul. Mainitud sai ka, et eesmärk on kokkuhoid. Tõsi, lihtsustamisega peaks kokkuhoid alati kaasas käima. Aga ma siiski küsin, kui suur hall ala sinna vahele tekib, lihtsustamise ja tõkestamise tõhustamise vahele. Me teame, et sellised

Ka praegu on seaduse järgi kahtluse korral õigus postisaadetist avada ja vaadata, kas seal sees on keelatud tooteid. Seda tehakse koos postisaadetise ettevõttega ja tollitöötaja kutsutakse sinna juurde ehk just riiklik järelevalve on seal juures. Selles protsessis me ei muuda selle eelnõuga mitte midagi. Mis muutub, on see, et kui postipakk tehakse lahti ja kui seal midagi keelatut ei ole, siis selle kohta akti ei koostata. Küll pannakse sinna peale silt selle kohta, et pakk on avatud, et inimestele oleks see teada.Mis

inimestest vabaneda, nad lihtsalt ära saata. Seletuskiri ütleb ilusti, et sihtrühma suurus on üks riigiamet, Maksu- ja Tolliamet. Mõju puudutab Maksu- ja Tolliameti teenistujat, kahest erinevast osakonnast kokku umbes 50 ametnikku. Kas aktide mittetegemine tähendab seda, et need 50 ametnikku liiguvad väljaspoole Maksu- ja Tolliametit ehk nad koondatakse ja sellega tagatakse riigi rahaline kokkuhoid? Ja kui suur on selle eelnõu mõju riigieelarvele? Aitäh,

ennast: tollitöötajate töö muutub tõhusamaks, sest kontrolli läbiviimine muutub tõhusamaks, enam ei pea iga kord koostama akti, ei pea sellele aega kulutama. Kuna samal ajal on meie e-kaubanduse mahud oluliselt tõusnud, siis tekib nendelsamadel ametnikel võimalus

Inimesi kuskile ära ei saadeta. Küll aga muutub järelevalve tõhusamaks ja postipakkide saatmine nii saatja kui ka saaja jaoks kiiremaks. Aitäh! Kas teate seda? Lugupeetav juhataja! Lugupeetav minister! Siin selle eelnõu seletuskirjas on märgitud: "Kasvav rahvusvaheliste postisaadetiste maht tähendab paratamatult ka seda, et samamoodi kasvab rikkumiste ja konfiskeeritud kaupade arv. Rikkumiste sagenemine ongi põhjus, miks on üle vaadatud tolli töökoormuse vähendamise ning tollijärelevalve parandamise võimalused." Ma täitsa usun seda, et see kõik on kasvanud. Aga ma küsin, kas teil on olemas ka andmed selle kohta, kui palju on rikkumine suurenenud kas korrelatsioonis pakkide saatmisega või üldise kuritegevuse kasvuga – ja kustkohast [saabunud] pakkidest on kõige rohkem ebaseaduslikke saadetisi leitud. Kas teate seda?

osutajalt selle protokolli välja nõuda, kui on tekkinud mure. Kas ma saan õigesti aru? Jah, te saate õigesti aru. Seal on kaks osapoolt: postiettevõtte

ja seeläbi tegelikult suuname ressurssi sinna, kus seda on vaja, näiteks kontrollima, et illegaalsed tubakatooted või muud sellised noortele, lastele ja laiemalt elanikkonnale kahjulikud ja illegaalsed kaubad ei jõuaks väikesaadetistena Eestisse? Kas see on peamine suund? Aitäh! täpselt nii. Te olete väga õigesti aru saanud. See nii on, et me tarbetut tööd vähendame. Kellegi õigusi me ei piira, küll aga tekib tollitöötajatel rohkem ressurssi avastada keelatud saadetisi. Sellega me kaitseme oma ühiskonda, oma noori. Nagu ma ka oma ettekandes nimetasin, kahjuks keelatud kaupu

Aitäh! Postisaadetisi ei avata lihtsalt kellegi huvist või uudishimust.

seadus sellisel uuel kujul kaitseb meie noori ja ühiskonda. No ma arvan, et nii oli see ometigi ka varem. Ma küsin ikkagi üle: kuidas see muudatus kaitseb meie noori ja ühiskonda nüüd rohkem? Aitäh! Alustan sellest, et ma ei ole pahandanud teiega. Riigikogu saadiku küsimus ministrile on puhas rõõm ja ma hea meelega selgitan nende asjade sisu.Nüüd,

kirja avamisel tegelikult luuakse võimalus selle eraelulise teabe vahelt haaramiseks. Nimelt, julgeolekuasutused kasutavadki sõnumi vahelt haaramiseks kirjade avamist.

Järelikult on inimesel ka õigus põhjendatult küsida, miks seda tehti. Ehk seda ei ole võimalik kuritarvitada nii, et inimene sellest teada ei saaks. Ja kui ongi lihtsalt üks kiri, mis on avatud,

ei tuleks meile keelatud kaupa. Aga õigusselguse huvides me nüüd täpsustame selle ära tolliseaduses, et jah, Maksu- ja Tolliametil on see õigus, Maksu- ja Tolliamet võib seda teha. Ja siin on ka lisapunktid, et tõkestada kauba edasiliikumist. See on õigusselguse huvides. Jah,

Aga kui tekib mingisugune probleem, näiteks sealt pakist on – ma ei ütle kohe, et pahatahtlikult, aga on – mingi asi kadunud, midagi välja kukkunud, midagi on juhtunud, kuidas siis sellisel juhul tuvastatakse, kes seal juures olid ja kuidas see protseduur täpselt käis? Kas siin ei teki risk lihtsalt sellest, et võib kas või hooletusest tekkida mingi segadus? Inimene hakkab pärast oma asju taga otsima, aga kuna protokolle enam ei ole, siis ei leia üles seda, kes toimetas, kuidas toimetas ja mis täpselt tehti. Aitäh, Ma olen seda paar korda siin saalis selgitanud, aga hea meelega selgitan veel. Posti- ja kullerteenuse osutaja ning Maksu- ja Tolliameti ametnik, kui on põhjust arvata, et pakis on keelatud kaupa, selle koos avavad. Posti kullerteenuse osutaja teeb protokolli selle kohta ja praegu teeb selle kohta akti ka Maksu- ja Tolliameti töötaja, aga sel juhul, kui seal ühtegi keelatud asja ei ole. Eelnõu mõte on vähendada dubleerimist. Maksu- ja Tolliameti töötaja seda akti enam ei tee, juhul kui rikkumist ei ole.

huvilised. Eelnõu arutati majanduskomisjonis 9. jaanuaril. Kutsutud olid rahandusminister Mart Võrklaev ja Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna nõunik Eve-Ly Kübard. Rahandusminister tutvustas nii nagu täna teile siin ka komisjonis selle eelnõu põhisisu. Seda, ma arvan, ei ole vaja üle käia, sai üpriski selgeks, missugused on seadusmuudatused.

32, kui ma peast õigesti ütlen, aga kolleegid kindlasti võivad selle veel üle vaadata. Tõesti, protokoll jääb ja sellega muret ei ole.Rohkem komisjonis arutelu ei toimunud. Otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, see otsus oli konsensuslik. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17. jaanuariks, samuti konsensuslikult. Kolmandaks tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada, samamoodi konsensuslikult. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud kolleeg! Ma usun, et nii nagu mina tean, teate ka teie ja siin saalis viibijad, et väga palju sisulist tööd tehaksegi eelnõuga ära enne, kui see üldse suurde saali jõuab. Me komisjonides arutleme, kutsume inimesi, kaasame. Selles mõttes öelda, et inimesed tööd ei tee, oleks natuke liialdus. Ma arvan, et meid nii koalitsioonis kui ka opositsioonis on siia valitud tööd tegema, mina usun ja loodan, et kõik seda oma parima äranägemise järgi ka teevad. Suur tänu! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nii palju omalt poolt lisan, et küsida on põhjust siis, kui asi on ebaselge. Aga mul on põhjust arvata, et koalitsiooni liikmetel on asi selge ja sellepärast ei ole ka küsimusi. Ei pea esitama küsimust küsimise pärast. Nii et ma arvan, et etteheide koalitsioonisaadikutele selle pärast, et nad pole küsinud, ei ole asjakohane.Teiseks, me oleme palju kordi rääkinud ka sellest, et meie töö tegemise koht ei ole mitte ainult see suur saal siin, vaid kabinettides on meil televiisorid ja ka seal on võimalik istungit jälgida. Ma olen täiesti kindel, et enamik koalitsioonisaadikuid, keda saalis ei ole, seda teevad.Ja kolmas selline repliik ja palve ikkagi suure saali aja

Aitäh, hea kolleeg! Mul ei olnud ühtegi etteheidet teie küsimustele selle päevakorrapunkti juures. Saite valesti aru minu mõttest. Ma rääkisin sellest, miks koalitsioonisaadikud ei küsi. Selle juurde oli minu kommentaar, et kui asi on selge, siis ei ole põhjust küsida. Küsida küsimise pärast – pidasin silmas koalitsioonisaadikud – ei ole mingit mõtet. siin ei olnud vähimatki etteheidet teie esitatud küsimuste sisule täna selle päevakorrapunkti menetlemisel. Täiesti asjata selle märkuse tegite. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on tõesti asjasse puutuv küsimus. Millel põhineb teie teadmine, et koalitsioonisaadikutel on kõik asjad selged? Kas see tähendab siis seda, et neil, kes küsivad küsimusi, ei ole asjad selged? Mina näiteks ei ole selle komisjoni liige ja ma ei saa komisjonis neid asju küsida. Me võime fraktsioonis rääkida omavahel, aga selleks see küsimuste voor siin suures saalis ongi, et me saaksime küsida. Väita, et küsijad ei tea asjast midagi, ei ole asjakohane. Aitäh, Jään enda seisukoha juurde, et küsida on põhjust siis, kui asi on ebaselge, küsida küsimise pärast ei ole põhjust. Aga mul ei ole teile ühtegi etteheidet selle päevakorrapunkti juures teie esitatud küsimuste kohta.Nii. Head kolleegid, nüüd saame avada läbirääkimised. Läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Fraktsiooni esimehe volituse alusel, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, Tanel Kiik, palun! Volitus on minu laua peal.

sellepärast et seadus nõuab, olukorras, kus, nagu siin viidati, kolmveerandil juhtudel, kui me räägime postisaadetistest, tegelikult ei fikseerita rikkumisi, on ju täiesti tarbetu maksumaksja raha ja sisuliselt inimjõu ja aja raiskamine. Selles valguses väga toetan seda eelnõu ja seda printsiipi, et me otsime neid kohti, kus päriselt tehakse tarbetut tööd, selle mõttega, et sedasama ressurssi suunata sinna, kus sellest on kasu. Kui räägime

sealhulgas mitte ainult Euroopa Liidu väliselt, vaid ka liikmesriikide vahel, kuna liikmesriikides teatavasti on erinevad seadused, erinevad õiguslikud normid. Mõned konkreetsed tooted, mis võivad olla mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis lubatud, on Eestis keelatud.

aja ja ressursi kokkuhoiu mõttes vaatama ka seda, mil määral tegelikult on võimalik läbi seadusandlike normide kohandamise paremini kaasa aidata sellele, et kõik needsamad ravimid, tubakatooted, kõikvõimalikud illegaalsed

Ma julgustan majanduskomisjoni sel teemal kaasa mõtlema, võib-olla küsima ka sotsiaalkomisjonilt nõu ja sisendit, mil määral ja kuidas saaks tegelikult vähendada nende jõudmist meie lasteni ja tegelikult ka meie täiskasvanuteni, eakateni, et seeläbi rahva tervist parandada. See on minu poolt kõik. Kutsun üles seda eelnõu toetama ja kahe lugemise vahel võib-olla veelgi paremaks tegema. Aitäh! Suur tänu, Tanel Kiik! Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 351 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 31. jaanuar kell 17.15. Oleme kolmanda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. See on Riigikogu liikmete Kert Kingo, Kalle Grünthali ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 102 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Kert Kingo. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid, head istungi jälgijad!

kõik need on väga head ja vajalikud eelnõud, kuigi väga sarnased – erinevus seisneb tulumaksumääras. Äkki te oskate kohe juba praegu välja tuua ja soovitada, milline on teie hinnangul see kõige parem tulumaksumäär, ja

sobiv. Tänan küsimuse eest! Minule teadaolevalt ja nagu tõenäoselt kõik on näinud, komisjonis hääletati kõik need eelnõud maha. Kõik need erinevad protsendid ongi erinevad alternatiivid. Me tõesti siiralt lootsime, et mõni variant nendest on koalitsioonile ka vastuvõetav. Aga hetkel on koalitsioon väga selgelt näidanud, et vahet ei ole, mis number seal on, nagunii opositsiooniga ei arvestata. Siin ei sõltu kahjuks minu soovitusest midagi. Kõik, mis oleks väiksem kui 20%, oleks meie jaoks väga sobiv.

Aitäh! Saan teie huvist aru, aga hetkel on meil käimas eelnõu 102 tutvustamine ja see küsimus kindlasti selle teemaga otseselt ei haaku. Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Nüüd tahaksin ma paluda Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni, aga ma usun, et see loetelu on nii pikk, et tal see ettevalmistus võtab võib-olla rohkem aega, kui ta on arvestanud.Head Head kolleegid, olen sunnitud võtma juhataja vaheaja viis minutit.

Tere päevast ja tuhat vabandust hilinemise pärast! See punkt läks nii ruttu, et ma ei jõudnudki kabinetist siia joosta.Aga Riigikogu liikmete Kert Kingo, Kalle Grünthali ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu 102 arutelu toimus komisjonis 26. septembril.

komisjoni esindajaks siinkõneleja. Ja tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Valitsus seda eelnõu ei toeta. Siim Pohlak tutvustas eelnõu komisjonis, aga komisjoni liikmetel eelnõu algatajatele küsimusi ei olnud. Ja sarnaseid eelnõusid sellel päeval komisjonis oli veel üle kümne, nii et järgmised ettekanded on selle võrra napimad. See on minu poolt kõik. Suur tänu! Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 102 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 102 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 55 Riigikogu liiget, vastu 18, erapooletuid 0. Eelnõu 102 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

et muudetakse tulumaksuseaduses maksumäära, mis mis varem oli 20%, praeguseks on tõstetud 22% peale. Seda alandatakse, sest madalad maksumäärad on toimiva ja kasvava majanduse alus. Aitäh!

Aga mida see siis kokkuvõttes ühele inimesele tähendaks, kui ikkagi see tulumaks langeks? Ma saan aru, et alates 2025. aastast hakkab meil tulumaksumäär olema vastavalt praeguse koalitsiooni otsusele 22%, hetkel ta on 20%, ja teie eelnõu ütleb, et sooviks veel 0,8% võrra langetada ehk viia 19,2% peale. Aga kui vajalik see inimeste jaoks on? Aitäh!

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas ka seda eelnõu samal komisjoni istungil ja otsustas soovitada eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised.

Selle ettepaneku poolt oli 45 Riigikogu liiget, vastu 19, erapooletuid 0. Eelnõu 103 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Aitäh! Meil on rahandusgeeniusest ja majandusgeeniusest peaminister, kes kõigepealt lasi energiakriisi käest ära, sellele järgnes kumulatiivselt 40%-line inflatsioon. Ja siis hakkavad inimesed streikima, kuna ei tule enam rahaga välja. Ja ta ütleb: aga raha ei ole. Raha ei ole, minul ei ole 50 miljonit! Teate mis: kui raha nagunii ei ole, siis langetaks parem makse ja aitaks majandust. Siis hakkab raha tulema ka. Meil on selle jaoks suurepärane eelnõu, tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega me tahaksime langetada tulumaksumäära. Ja kutsun teid üles seda eelnõu toetama.

Meie erakonna programmis on kirjas, et me pooldame ühetaolist tulumaksu. Praegu Eestis sisuliselt astmeline tulumaks kehtib. Oleme sellega ka elanud, ei läheks seda muutma, aga ideeliselt, maailmavaateliselt pooldame ühetaolist. Jaa. ühetaolist. Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Teie fraktsioon on esitanud päris palju seaduseelnõusid ja te vist ei varjagi, et võib-olla osa neist võivad olla obstruktsiooni eesmärgil esitatud.

lai. Mine sa nüüd võta kinni, milline siis nüüd see trolliv on ja milline siis päris on, eks. Minule meeldib see eelnõu ka väga. Aga nali naljaks, tegelikult oleks võinud jätte selle määra torkimata, siis ei oleks pidanud hakkama esitama hulgaviisi uusi eelnõusid erinevate määradega. Jaa. Aitäh, Tanel!

Kui me olime valitsuses, siis me seda kangutama ei läinud. Ei hääletanud. Tookord, kui see kehtestati, siis me hääletasime sellele vastu. Meie fraktsioon ei toetanud sellisel viisil tulumaksusüsteemi muutmist. Aga selle ümbertegemine või tagasitegemine, eriti kui seda teha veel koos tulumaksuvaba määra kõrgele tõstmisega, tekitab segadust ja riigieelarvelist miinust oluliselt juurde, nii et eriti praeguses majandusolukorras see ei ole mõistlik. Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Palun juhtivkomisjoni nimel Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni.

Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 128 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.

Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Kert Kingo ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 115 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli, Riigikogu liige Kert Kingo!

Ja olemegi nüüd kaheksa kuud hiljem lõpuks jõudnud selle menetlemiseni. Vahepeal on jõustunud maksutõusu ja tulumaksuprotsendi tõusu seadused. Aga nüüd menetleme seda. Selle eelnõu kohaselt muudetakse tulumaksuseaduse 1. aprillil 2023. aastal jõustunud redaktsiooni ja selle muudatuse tulemusena väheneks füüsilise isiku ja mitteresidendi tulult maksustatava tulumaksu määr

Head kolleegid! Ka seda eelnõu arutas rahanduskomisjon ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised.

on meil esimesel lugemisel. Sellega me tahame tulumaksumäära tuua alla 19,7%-ni, et raskenenud majandusolukorras

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Teatavasti majandusõpikud ütlevad väga selgelt, et kui tulumaksumäära tõstetakse, siis inimeste netosissetulek väheneb, kuna nad peavad maksma suurema osa oma sissetulekust maksudena. Aga kui tulumaks on väiksem, siis on, nagu majandusõpikud ütlevad, suurem tarbimine ja investeeringud, tööhõive suureneb ja see soodustab ettevõtlust ning toimub ka majanduskasv. Kas see on selle eelnõu üks printsiip, mille pärast seda esitatakse?

Head kolleegid! Komisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, küsimus!

sisuliselt oma uksed kinni panema, kuna see teie rahanduspoliitika on inimvaenulik? Aitäh, Jutt käib selles eelnõus füüsilise isiku ja mitteresidendi tulult makstava tulumaksu määrast. Eestis on niimoodi seatud maksude kogumise kord, et tööandja peab maksu kinni ja kannab maksuametile riigieelarvesse üle.

oli 45 Riigikogu liiget, vastu 19, erapooletuid 0. Eelnõu 103 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tore on näha, et teid nii palju on siin, aga ma mõistan: selleks et hääletusnuppu vajutada nii väikeste vahedega, hoiate jalavaeva kokku ja sellepärast siin selline rõõm ongi. Tulumaksu muutmise seadus, 11. mail sai see esitatud meie eesmärk on see: me ei ole nõus, et tulumaksumäära tõstetakse. Kuigi seaduse järgi on see juba jõustunud, 2025. aastast see tõuseb. Me ei ole nõus sellega, et Eesti inimene maksustatakse vaeseks, et neid kurnatakse erinevate maksutõusudega. Ja see eelnõu näebki ette tulumaksumäära vähendamist seniselt 20%-lt 18,2%-le. Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Palun juhtivkomisjoni ettekandjaks Riigikogu kõnetooli, Annely Akkermann! Head kolleegid! Komisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Tulumaksuseaduse muutmise seadus on suunatud sellele, et vähendada inimeste maksukoormust. Ja kui me räägime tavapärasest

Oludes, kus me ei suuda isegi ühte väikest maakooli üleval pidada, tuleb siia siseminister, kes ütleb: jah, vargused on järsult kasvanud toidupoodides ja mujal. See on ka indikaator, et inimeste olukord on läinud kehvaks.Aga veel üks vaade sellele on Ukraina sõda. Ehk oludes, sõjaoludes, mis on tegelikult depressiivsed igas mõttes, ei [tohiks] oma inimesi pigistama hakata. Kui me tahame ka oma inimeste moraali üleval hoida, siis tuleb neile rohkem õhku anda, mitte öelda niimoodi, et järgmised viis-kümme aastat säästate. Ja säästmise juttu aetakse ju kogu aeg, sellepärast et rohepööre käib ja öeldakse, et maailmalõpp on lähedal. See langetab ka moraali. Pidevalt depressiivsete sõnumitega inimeste ülekülvamine ja nende pigistamine on halb lähenemine. kõik. kõik. Head kolleegid! Rahanduskomisjon on seda eelnõu arutanud ja otsustanud teile teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 128 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama. Panen

juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 128 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 38, vastu 9 ja erapooletuid 0, eelnõu 128 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Ja sellega me tahame tulumaksumäära alla tuua, põhjendusega, et viimase kolme aasta inflatsioon on olnud ikkagi 40%. Et natukenegi leevendust anda

Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 153 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.

liiget, vastu 16, erapooletuid 0. Eelnõu 114 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Analoogne eelnõu eelnevatega, füüsilise isiku tulumaksu määr konkreetses eelnõus on 18,3%. See on kõik.

hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 178 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 38, vastu 8, erapooletuid 0. Eelnõu 178 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Aitäh, juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esitlen järjekordset tulumaksu vähendamise eelnõu. Aga mu mõtted on julgeolekuolukorral ja riigikaitsel. Praegune säästuprogramm sellisel ajal ei ole motiveeritud. Reformierakonna jutud, et laenuraha, õletuli – vaadake, julgeolekuolukord on selline, kus me peame tegema otsuseid, kas me tahame riigina püsima jääda või mitte. Mulle tuleb meelde üks nukker episood Heremi lahkumisega seoses. EKRE osalusega koalitsioonis Jüri Ratase valitsuse ajal oli äärmiselt madala intressimääraga laenu võimalik võtta taasterahastuga seotult. Ja selleks me pakkusime välja keskmaa õhutõrje soetamise. Kahjuks õnnestus ainult laevatõrjerakettide hange. Aga keskmaa õhutõrje jäi soetamata. Ma sealsamas fraktsiooni laua ääres kuulsin Kaitseväe juhatajalt Heremilt, et meil ei ole seda vaja. Meil ei ole keskmaa õhutõrjet vaja, [meil on] liitlased, küll me vaatame. Aga nüüd me oleme selle tõttu hilinenud ei tea, mitu aastat ja vaatame silmapiirile, millal kunagi see kõik laekub. Ja veel loetud kuud pärast Ukraina-vastast invasiooni tuli Jürgen Ligi siia pulti ja ütles, et meil ei ole ikka vaja. Meil on ju liitlased. Aga mul on hea meel, et koalitsioon kainenes ja leidis, et neil ikka on midagi vaja. Sest mida me oma maaväega teeme, kui õhk on täiesti kaitseta? Õnneks me oleme sinna teel. Aga ma tahaksin rõhutada seda, et meil ei ole aega jorutada, meil ei ole aega oodata. Meil on ka teised võimed puudu. Heremil oli ka üks õige sõnum: me vajame vähemalt tankipataljoni. Ehk on ammu aeg see hankida? Ja alustame siis riigikaitsehangetest. Me ei ole ju halvemad, kui oldi esimese vabariigi ajal, kui hangiti kaks ultramoodsat talvelaeva. Nad tulid sellega toime, 1937. aastal läksid nad merele ja valvasid meie merepiiri. See on võimalik. Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Palun nüüd juhtivkomisjoni ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Annely Akkermanni. Head kolleegid! Selle eelnõu sisu oli füüsilise isiku ja mitteresidendi tulult makstava tulumaksumäära vähendamine 19,9%-le. Sisu rahanduskomisjon arutas ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 183 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

Tänan, austatud aseesimees! Head kolleegid! Tutvustan siin tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse ettepanek füüsilise isiku tulumaksu määra vähendada 18,4%-le.

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh, hea ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada samuti ei soovita. Alustame juhtivkomisjoni ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.

Head kolleegid! Komisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Teile ka küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame hääletamise ettevalmistamisega.Head

Hea juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu sisuks on tulumaksumäära alandamine 18,5%-le ja motiiviks on see, et kriisi ajal jääks kodanikele rohkem raha kätte. See elavdaks tarbimist, mis omakorda elavdaks majandust ja leevendaks kriisi mõjusid. Aitäh! Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun!

Head ametikaaslased, sealhulgas ka eelnõu algatajad! Ma korra küsin, kas me võime minna hääletuse juurde või ...

Aitäh! Pean tunnistama, et ma olen kergelt pettunud: no ei ole ühegi eelnõu hulgas leidunud midagi, mida ülejäänud kolleegid võiksid toetada. No me nii pakume, nii häid asju pakume – ei võta vedu. Aga me pakume edasi.

Aa, võtsite maha. Nojah. Aga tuli tagasi, te olete harjunud nii kiiresti reageerima. Nüüd võtsite jälle maha? Väike mängimine käib. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Mina tegelikult ei võtnud maha, aga kadus ka minu nimi. Aga mu küsimus jah on, härra Helme, debati huvides. Siiani on peetud ju kõigi eelnõude puhul vihast debatti, on käinud siin, kulm kipras, Anti Poolamets ja iga kord tsiteerinud mind. Millal teie siis asja nagu sisuliselt ette võtate? Kas toote vihatud isikuid sisse – Martin Heremi, minu isiku – ja midagi siis nagu eelnõust ka räägite sellega seoses? Jaa, ma saan aru, et Heremi teema puudutab teid, ta on ju sugulane, eks ju, Jürgen. Aga kõik siin maailmas ei keerle Jürgen Ligi ümber. Tuleb hakkama saada. Hea ettekandja, ma tänan. Rohkem üks ikkagi on veel. Jürgen Ligi, teil on teine küsimus. Aga ma palun, et see ei peaks niivõrd minema meie suguvõsade liini pidi, vaid puudutama eelnõu 233. Jürgen Ligi, palun! Just nimelt. Ettekanne minu arust oli liiga lühike ja liiga pealiskaudne. Mina ei rääkinud, et kõik peab minu ümber käima. Ma küsisin, et kui Poolametsal tiirleb kõik ümber minu igas ettekandes juba teist päeva, siis miks teie ei võiks seda teha. Kus on parteiline järjepidevus? Jah, parteilist järjepidevust tagan teiste meetmetega. Aga need on siiski Riigikogu liikmete eelnõud, mitte fraktsiooni eelnõud. Ma seda rõhutan üle. Siin praegu on algatajateks Martin Helme ja Rain Epler.

Riigikogu kodu- ja töökorda rikkuma? Te teate seda väga täpselt. Ja nüüd selgub, et siin eelmised korrad läks kahe tunniga mingi 15 eelnõu, ja ma vaatan, et praegu ka sihuke kiirendus on peal. Mis te arvate, kustkohast nad võisid võtta sellise narratiivi, et nüüd me menetleme neid asju kevadeni? Ma ise arvan, et nad hirmutasid ennast ise meiega nii ära, et kaotasid mõistuse.

Head kolleegid! Selle eelnõu sisu on vähendada füüsilise isiku ja mitteresidendi tulult makstava tulumaksu määra 1,1%-le. Tõepoolest, väga helde eelnõu EKRE-lt, aga rahanduskomisjon kogunes, arutas ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Hea ettekandja! Ma tänan ka teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Läheme siis juhtivkomisjoni ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde.Panen

Aitüma! Ega ta väga palju ei erine eelmisest, millega ma siin just olin. Lihtsalt algatajad on veidi teised ja protsent on ka veidi teine, aga siiski soodsam kui praegu. Palun eelnõu ma tänan. Küsimusi teile ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks, rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Palun! Head kolleegid! Rahanduskomisjon kogunes, arutas ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Teile ka küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame siis juhtivkomisjoni ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Ja nüüd me oleme juba kuuajase tempoga läinud, et on 12. juuni 2023. eelnõu, kus me Rain Epleriga oleme teinud ettepaneku muuta tulumaksuseadust ja seda tulenevalt raskest olukorrast, inimeste toimetulekust

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

kes tutvustas eelnõu üsna lühidalt. Ja rohkem arutelu ei tekkinud. Minu ülesanne on komisjoni arutelu edasi anda ja mul ei ole midagi rohkem öelda.

Head kolleegid! Kuna ma läinud nädalal ei osalenud Riigikogu istungitel, siis minu jaoks on see tänane olukord suhteliselt uus. Ja see kogemus on uus. Aga ma olen ka oma elus ühe analoogse kogemuse läbi elanud. See juhtus nimelt 2000-ndate alguses Strasbourgis, kui Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ees pidid esinema rahvastikuministrid ja Eestit esindas rahvastikuminister Katrin Saks ja tema nõunik Jarno Laur. Nimelt oli kõnedeks ette nähtud 15 minutit, aga kuna kõned venisid, siis lõpuks korraldajad piirasid kõned kolme minuti peale. Ja tõepoolest, siis Eesti rahvastikuminister koos oma nõunikuga üritasid seda kõnet kokku tõmmata. Nende kõne tõmbus kokku järgmiseks fraasiks: "Daamid ja härrad, tänan tähelepanu eest!" Hea ettekandja! Ma tänan ka teid. Teile küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Head kolleegid! Ega rahanduskomisjoniski, ma arvan, ei ole olnud eelnõu, millega soovitakse tulumaksumäära alandada 1,4%-le, mis on selle eelnõu sisu. Komisjon arutas ja otsustas teha ettepaneku tagasi lükata. Hea ettekandja, ma tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.

Võime minna hääletuse juurde. Suur tänu teile!Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 201 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 38, vastu 9, erapooletuid ei ole, on eelnõu 247 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. 21. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi 22. päevakorrapunkti juurde. See on Riigikogu liikmete Arvo Alleri ja Rene Koka algatatud tulumaksuseaduse

Kui enne olin ettepanekuga vähendada füüsilise isiku tulumaksu määra, siin nüüd on eelnõu ettepanek vähendada juriidilise isiku tulumaksu määra, et ettevõtjaid toetada raskes olukorras, mis on tingitud viimaste aastate suurest

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Ka teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita avada. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 39, vastu 10 ja erapooletuid ei ole, on eelnõu 249 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. 22. päevakorrapunkt on menetletud. Liigume edasi 23. päevakorrapunkti juurde, mis on Riigikogu … Vabandust! Protseduuriline küsimus, Kert Kingo. Tänan! See ongi seotud istungiga. Ma tahaksin tunnustada istungi juhatajat hea mõõduka tempo eest, et kõik läheb ilusti ladusalt ja piisavalt tempokalt. Aitäh teile! Ma tänan selle sõnavõtu eest, aga kindlasti see on ikkagi koostöö, mis praegu toimub. Teie teete seda ja mina lihtsalt siin kõrvalt vaatan pealt.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva eelnõuga muudetakse tulumaksuseaduse 1. aprillil 2023 jõustunud redaktsiooni. Seaduse eesmärk on vähendada Eesti ettevõtete maksukoormust, et parandada nende konkurentsivõimet. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Küsimusi teile ei ole. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandjaks, rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Palun!

millega tehakse ettepanek vähendada juriidilise isiku tulumaksu määra jaotatud kasumilt ja sarnastelt väljamaksetelt. Komisjon arutas eelnõu 2023. aasta 10. oktoobril ja suunas selle täiskogu päevakorda. Otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, samuti tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Valitsuse käest küsiti ka arvamust. Valitsus ei toeta seda ega järgmisi eelnõusid, mis kohe arutlusele tulevad. Komisjonis esindas algatajaid Siim Pohlak, kes lühidalt tutvustas kõiki neid eelnõusid. Komisjoni liikmetel eelnõu algatajate esindajale eelnõu kohta küsimusi ei olnud. Seetõttu jääb minu see ja jäävad ka järgmised ettekanded napiks. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.

algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 109 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liikme Siim Pohlaku. Palun!

kui toetate mõtet, et ükski riik ei ole ennast rikkaks maksustanud, siis palun hääletage selle eelnõu poolt. Aitäh! Hea ettekandja, tänan teid! Küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks, rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann! Palun! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hea ettekandja, ka teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Läheme siis hääletamise ettevalmistamise juurde.

Käesolev eelnõu 113 on esitatud 11. mail 2023. Selle eelnõu eesmärk on vähendada Eesti ettevõtete maksukoormust ja parandada nende konkurentsivõimet.

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu … Hea ettekandja, ma korraks segan vahele. Kui teil on soov oma ettekannet pikendada rohkem kui 20 minutit, siis põhimõtteliselt kodu- ja töökorra seaduse alusel on see võimalik, kui meie

Aga rahanduskomisjon arutas ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh teile! Hea ettekandja, ma tänan teid. Küsimusi teile ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Läheme ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde. Kas võime minna hääletuse juurde? (Hääl saalist.) Aitäh teile!Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 113 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Siin on samuti võimalik võtta lisaaega, kui te soovite. Andke mulle teada ja hakkame siis läbirääkimisi pidama. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja!

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hea ettekandja, tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Läbirääkimiste alustamise soove ei ole, seega läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.Panen

Austatud juhataja! Head kolleegid! Selles eelnõus on selline paras number praeguste olude jaoks: 20% tulumaksumäära. Igati mõistlik. Kutsun üles praegu praegu vaesuva, kiirvaesuva elanikkonna pigistamine lõpetama, sest see tuleb teie enda poliitikast, see tuleb teie rohepöördest, see tuleb energiahindadest. Vaadake eksportööride hävingut. tõesti! Ma lihtsalt tuletan meelde, et kunagi reklaamisite end ettevõtjate erakonnana. Mis sellest järgi on jäänud?Ja muidugi näiteks Jürgen Ligi reklaamis ennast ju professionaalse palgaarmee loojana. Paugutas uksi kaitseväe osades, et paneme kinni ajateenistuse. Kujutage ette! Me likvideerime seda kahju siiamaani. Kui ta midagi muud ei suutnud teha, siis ta surus alla aastakäigud. Võttis paartuhat poissi, kui oli võimalik võtta 4000–5000 noormeest teenistusse. Kümme aastat võitles Jürgen Ligi oma sõpradega (Juhataja helistab kella.) kaitsevõime likvideerimise eest sisuliselt. Ja siin on mehed, nagu Leo Kunnas, kes aitasid seda sigadust ära hoida. Selle pärast nad ongi poliitikas, et hoida ära sellised hullumeelsused, mida te kunagi planeerisite.See ei ole väljamõeldis, Jürgen Ligi, tunnistage üles, et te paugutasite uksi, tahtsite Eesti kaitseväge viia mõnetuhandemeheliseks. Mida me täna teeksime? Mida me teeksime?

see on tulumaksuseaduse … Jaa, ma tahtsin jõuda selleni, et siiamaani me likvideerime seda kahju, mida te tekitasite. Ja nüüd mul on palve: pattu kahetseda ja teha korralikke investeeringuid riigikaitsesse. Korralikke investeeringuid ja selle investeeringu juurde käib võimelünkade likvideerimine, näiteks soomusmanöövervõimekuse tekitamine. Soomusmanöövervõimekus ei tähenda neid soomukeid, see tähendab ka tanke. Vähemalt üks tankipataljon. Selle arendus võib võtta kümme ja rohkem aastat. Alustama peab täna. Ja ma arvan, et Jürgen Ligi saaks nii mõnegi patu andeks, kui ta julgeks selle ette võtta, ei pigistaks meie inimesi ega

on esitatud 11. mail 2023 ja selle sisu on tegelikult see, et füüsilise isiku tulumaksu määr jääks 20% juurde, nii nagu ta oli siis, aga juriidilise isiku tulumaksu määr väheneks 12%-le. See oli selle eelnõu iva. Komisjon arutas seda ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

See on mullita vesi.

Lugupeetud kolleegid! Ma väga kiidan esimese asjana siin praegu Jürgen Ligit, väga tubli ja hea kolleeg. Ta tegi ettepaneku, et võiks olla sisuline arutelu, ja ma üritan seda lünka täita. Loomulikult ma jätan tähelepanuta Juku-Kalle Raidi selgituse selle kohta, et Jürgen Ligil tuleks esinemine ja rääkimine ära keelata. Juku-Kalle on noorem inimene,

Ja miks ma seda praegu kõike räägin ja mispärast see eelnõu esitati? Küsimus on tegelikult väga pragmaatiline. Teatavasti käis siin Riigikogu puldis ka väga austatud rahandusminister tema ütles sellise lause, et maksutõusud jätavad inimestele rohkem raha kätte. Vastupidi lugupeetud Mart Võrklaevale oleme meie Varroga hoopis teisel arvamusel. Sellepärast, et teatavasti majandusõpikud, mis käsitlevad maksutõuse, annavad tulumaksutõusu kohta väga erinevaid seisukohti, need erinevad just, ütleme, Mart Võrklaeva seisukohtadest. Kõigepealt, mida siis tulumaksutõus endaga kaasa toob? Kõigepealt toimub sissetulekute vähenemine. Sest ilmselge on see, mida ka lugupeetud hea kolleeg Annely Akkermann rahanduskomisjoni esindajana peaks teadma, on tegelikult see, et kui tulumaksumäära tõstetakse, siis inimeste netosissetulek väheneb, kuna nad peavad maksma suurema osa oma sissetulekust ära maksudena. Ja see võib mõjutada ka nende võimet katta igapäevaseid elamiskulusid, nagu toidu-, eluaseme-, transpordikulusid ja nii edasi. Nii et selles mõttes on see Varro Vooglaiu ja minu esitatud eelnõu äärmiselt vajalik.

ja siis ka – no üks oli veel, jah – ei ole nagu õige praegu, eks ju. Mina arvan ka. Sotsiaaldemokraadid, muidugi. Ma näen, et hea kolleeg naeratab selle peale, et äkki jääb sellest patukoormast välja. No ei jää, ausõna, sotsid on ka seal taga ikka.Teine

Ants! Tegemist on tarbimise ja investeeringute vähenemisega. Õigus. Me vaidlesime sinuga tükk aega, niimoodi omavahel, aga tegelikult mina jäin ju peale, Ants, sest kõrgem tulumaks võib vähendada inimeste tarbimis‑ ja investeerimisvõimet, kuna neile jääb vähem raha kätte. ja lõpuks sa ütlesid: "Sul on õigus, Kalle." Väga hea oli tunda vanema kolleegi tunnustust, mida mina nii harva saan.Aga tulles nüüd tagasi selle teema juurde, see võib omakorda mõjutada majanduskasvu, ettevõtlust, eriti kui tulumaks mõjutab ka ettevõtete kasumit ja kapitalitulu.

Tulumaksutõus võib mõjutada tööturgu ja see muidugi on otseses seoses ettevõtete tuludega. Äkki nüüd lugupeetud spiiker ei ütle siin taga, et … Me tervitame spiikrit.

öelda, et ära sa täna seda räägi või räägi teist asja.Niisiis, tööjõuturg. Tulumaksutõus võib mõjutada tööjõuturgu. Mõned inimesed võivad otsustada töötada vähem või leida viise maksude vältimiseks. Ümbrikupalgad – see on ju teada asi. Annely Akkermann, kuidas sa sellise lihtsa asja jätsid tähelepanuta? Lasid sellise asja läbi rahanduskomisjonist. No ei ole võimalik. Ma tõesti arvan, et see ei ole võimalik.Aga oluline moment selles asjas on veel see, et samuti võib maksutõus, mida praegu valitsus teeb,

Kõrge tulumaks ei ole ikkagi üldse hea.Ja nüüd ma tulen väga olulise momendi juurde: millist mõju avaldab riigi majandusele tulumaksu alandamine? See on väga oluline moment.

et mu jutt on väga igav, ma siin vaatan, et Reformierakonna teises pingis lugupeetud tohter loeb juturaamatut. Aga kuulake parem mind. See ei ole tänase päevakorra teema, muuseas, ma tahaksin juhtida tähelepanu. Millist mõju avaldab riigi majandusele tulumaksu alandamine? Tulumaksu alandamine võib avaldada erinevaid mõjusid riigi majandusele, aga seda me, head kolleegid, tegelikult praegu tahamegi, me tahame alandada tulumaksu selleks, et riigil läheks hästi. Ei, me ei pea ootama siin aastani 2025, meil on täna see võimalus olemas, me saame täna selle ära teha. Kuid siin on üks moment: sellel võib olla mitmeid võimalikke tagajärgi, mis võivad sõltuda paljudest teguritest ja kontekstidest.Tulles nüüd selle juurde, ma tahaksin öelda ära ka mõned peamised viisid, kuidas tulumaksu alandamine võib mõjutada riigi majandust.

Endine kesk ja praegune sots tuli ka siia kuulama seda juttu, ilmselt ta tahab küsimusi esitada.Aga mis on siis positiivne tulemus? Suurem tarbimine ja [rohkem] investeeringuid. Tulumaksu alandamine suurendab inimeste netosissetulekut – sellest ma juba eelnevalt, nagu kindlasti teate, rääkisin – ning see omakorda võib suurendada tarbimist ja investeeringuid. Nii lihtne see ongi, see majandustemaatika. Nii lihtne see ongi! Ja ma ei mõista, mispärast Reformierakonna juhitud valitsus ei suuda sellistel elementaarsetel aabitsatõdedel näpuga lugedes järge ajada. No ei saa aru. Ma tõesti ei saa aru. Sellepärast et inimesed võivad kulutada rohkem raha kaupadele, erinevatele kaupadele muuseas ja teenustele, ning ettevõtted võivad investeerida rohkem tootmisesse ja laienemisse.Ma

vaatan, et mu jutt läheb igavaks. Osa jookseb minema. Aga, head kolleegid, kus on siis see sisuline arutelu, mida hea kolleeg Jürgen Ligi välja pakkus, Lähete lihtsalt minema, ei taha arutleda teemat. Ja enne ma vaatasin, et Annely Akkermann kogu aeg iga esineja puhul oli kõpsti siin esimese pingi juures, minu esinemise ajaks jäi sinna taha, hoiab tagasi ennast, ta ei taha lihtsalt praegu tulla. Ta teab, et need asjad, mis mina räägin, on õiged, aga see, mis tema räägib, ei ole päris õige.Aga läheme edasi. Niisiis, tööhõive suurenemine.

Nii. Aga nüüd me teeme huvitava asja. Nüüd me teeme sellise asja, teeme: "Pinn!" ja asi on lõpetatud. Palun eelnõu vastu võtta. Jookske tagasi. Aitäh! Hea ettekandja, aitäh! Teile küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun!

eelnõu tutvustaja kahjuks ei jõudnudki. Selle eelnõu sisu on tegelikult ettevõtetele, juriidilistele isikutele tulumaksumäära vähendamine 3%-ni. 3%-ni. Eelnõudega peaks kaasas käima ka analüüs, kuidas kaetakse mõne miljardi suurune eelarveauk juhul, kui tulumaksust vabastatakse ettevõtlus. Ja teine aspekt on veel see, et tulumaksumäär ühtegi ettevõtet Eestis kindlasti pankrotti ei aja, sest tulud maksustatakse alles siis, kui need dividendidena välja võetakse. ma ei tea, missugust majandusõpikut ettekandja on lugenud. Igatahes komisjon arutas seda ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

praktiliselt pole üldse sellist analüüsi, mida nõuab meil eelnõude menetlemise eeskiri. Nii et mina olen õppinud teilt. Küsimus teile: miks te kritiseerite? Kuidas see vanasõna ongi? Et oma silmas palki ei näe, aga teise silmas pindu näeb. Ega ma ei kritiseerigi. Ma lihtsalt juhtisin tähelepanu, et kuna te ei kasutanud võimalust eelnõu tutvustada, siis ma ütlen, et tulumaksumäär 3% juriidilistele isikutele on selle eelnõu sisu. Ja kui see peaks seadusena vastu võetama, siis see lükkaks riigieelarve totaalselt külili. Seetõttu rahanduskomisjon eelnõu ei toeta ja teeb ettepaneku selle tagasi lükata. ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.

32, vastu 5, erapooletuid ei ole. Selle tulemusega on eelnõu 200 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. 29. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. 30. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Rene Koka ja Arvo Alleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 201.

Aga nali naljaks. Olen siin teie ees tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille number on 201 ja mille sisu on juriidilise isiku tulumaksu määra

Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hea ettekandja! Ma tänan teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Siis läheme hääletamise ettevalmistamise juurde. Võime minna hääletuse juurde. Suur tänu teile!Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 201 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 35, vastu 6, erapooletuid ei ole, on eelnõu 201 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. 30. päevakorrapunkt on käsitletud. 31. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme ja Siim Pohlaku algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 211 esimene lugemine.

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Tänan ka teid selle sisulise arutelu ja ettekande eest! Küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Neid ei soovita avada. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

252 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks Riigikogu liikme Kert Kingo. Palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Head saadikud! Puhas rõõm on näha sellist olukorda, mida ei mäletagi siin, kus koalitsioonisaadikuid on saalis rohkem kui EKRE liikmeid.

Suur tänu, hea ettekandja! Küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh, hea ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.

36, vastu 5, erapooletuid ei ole. Eelnõu 252 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. 32. päevakorrapunkt on käsitletud. 33. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Ants Froschi ja Leo Kunnase algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 254 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hea ettekandja! Tänan teid. Küsimusi ei ole. Soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.